nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.Stavljam na glasanje

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje i saopštavam:

dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata

za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.Stavljam na glasanje ovaj

dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđenja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Stavljam na glasanje ovaj

10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Izvolite poslaniče. Hvala, poštovani predsednice.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru donet je pred kraj mandata prethodnog saziva. Mi smo tada kritikovali rešenja u tom zakonu, pre svega, ona koja ugrožavaju interes zaposlenih u javnom sektoru, zatim činjenicu da ovim zakonom javni sektor nije obuhvaćen u celini.Naime, svesno van dometa ovog zakona su ostala javna preduzeća čiji je osnivač republika, odnosno lokalne samouprave. S obzirom da je prošlo nekoliko meseci od usvajanja ovog zakona, vidimo, pokazuju se na delu njegova loša rešenja. ta činjenica da nisu obuhvaćana javna preduzeća, da nije obuhvaćena NBS, da nije obuhvaćen Javni medijski servis, jednostavno obesmišljava ovakav zakon, jer te razlike koje postoje u javnom sektoru onako kako pre svega građani percipiraju, to su zaposleni i u državnoj upravi i u javnim preduzećima, ne ispunjava svoju svrhu, nema istog plaćana rada za isti posao u različitim institucijama.Tako da danas neko ko obavlja jednu vrstu posla u državnoj upravi po pravilu je višestruko manje plaćen od iste osobe koja radi isti posao recimo u NBS, gde su najveće plate, ili u javnim preduzećima, gde gotovo da nema nikakve kontrole.Stalno možemo da čitamo o tome kako se u javnim preduzećima niti poštuje zakon o smanjivanju plata, niti se poštuju odluke Vlade o tome da nema isplaćivanja bonusa ili nekog drugog nagrađivanja i malo po malo jedini koji reaguje na ovakve primere tek po toj reakciji je, reakciji MMF-a, Vlada nešto radi.Imamo činjenicu da brojne nepravde su ostale i da rešenja, odnosno da namera ovog zakona nije ispunjena i zato smo mi predložili da se ovim izmenama u javni sektor uključe i javna preduzeća, NBS i Javni medijski servis, da se brišu neka rešenja koja idu na štetu zaposlenih, koja smanjuju njihova prava, koja omogućavaju lakše otpuštanje, da se smanji prostor za partijsko zapošljavanje koje je ovim zakonom praktično postalo obavezno i jedini način da dođete do posla u javnom sektoru.Sa

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost.Izvolite. Hvala predsednice.Verujem da, s obzirom da ovaj zakon već više od godinu dana, predlažemo da ste upoznati sa njegovim sadržajem. Naime, naš predlog je da se hrana za bebe oporezuje manjom poreskom stopom. Ona se danas oporezuje poreskom stopom od 20% kao i sva ostala roba. Naš predlog je da se hrana za bebe oporezuje nižom poreskom stopom od 10%.Gomilu argumenata u ovih godinu i više dana svaki put kada smo imali prilike da probamo da stavimo ovu tačku dnevnog reda na dnevni red sednice smo iznosili. Naravno da ova mera nije dovoljna i da ne može da reši demografske probleme u Srbiji, ali je sasvim sigurno jedna od mogućih mera.Ono što mi pozivamo više od godinu dana je da se sa nekim izmenama i konkretnim merama promena zakona krene. Međutim, odgovora vladajuće većine nema. Sada, evo kao najnovije čujemo formiranje demografskog saveta sa predsednikom Vlade na čelu. Koji će biti rezultati radi tog saveta? Kada možemo da očekujemo konkretne prve mere koje će doći pred poslanike Srbije?Mislimo Srbije?Mislimo da vreme mnogo brzo prolazi i teče, da su procesi negativnih demografski koji se dešavaju u Srbiji možda već prešli onu kritičnu tačku bez povratka i mislimo da je reagovanje potrebno odmah i zato smo već više od godinu dana tražili vašu podršku za ovu izmenu.Ministar kada smo pre godinu dana usvajajući izmene Zakona o PDV u nekom drugom delu, koji je Vlada mislila da je najvažniji za građane Srbije, probali kroz amandman da mu predložimo, sam ministar je rekao da to nije problem i da rezultati verovatno ne bi bili veliki, sigurno ne bi bio veliki trošak za budžet, ali bi, tada je ministar rekao kao argument, da se amandman ne prihvata i ova inicijativa ne usvoji preveliko administriranje Poreske uprave. Ja mislim da se građani sa pravom onda pitaju – šta to Poreska uprava radi, pošto poreska rešenja se ne izdaju ili se sa njima mnogo kasni, ne naplaćuje se porez od najvećih dužnika? Imamo firme koje duguju desetine i desetine miliona evra državi i onda preko noći dobijaju reprogram, sa jedne strane, tih dugovanja, a sa druge strane, pomoć države u vidu povoljnih kredita i to je loša politika i cenu te loše politike plaćaju građani Republike Srbije, a bojim se ukoliko nešto ne uradimo po pitanju demografije platiće i srpski narod. Hvala.

– 26, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o predlaganju zakona.Da li želite reč?Izvolite. Hvala poštovana predsednice.Još jedan razlog zašto smatramo da je bitno doneti jedan ovakav zakon malo neobičnog naziva, Zakon o predlaganju zakona, proizilazi iz činjenice da i danas na dnevnom redu sednice po svoj prilici, pošto neće biti usvojen nijedan od predloga zakona koje poslanici opozicije predlažu, imaćemo četiri zakona od kojih su sva četiri u skupštinsku proceduru ušla po hitnom postupku.To

pet. U prošlom sazivu procena zakona koji su u skupštinsku proceduru ušli po hitnom postupku i tako usvojeni bio je 54%. Takva praksa jednostavno narušava pravnu sigurnost, onemogućava da građani i institucije zainteresovane za određena zakonska rešenja o kojima ovde raspravljamo i koja usvajamo, nemaju dovoljno vremena da se sa njima upoznaju na pravi način, da eventualno reaguju, predlože neke izmene i da mi ovde usvajamo bolje zakone nego što ih usvajamo.Da ne usvajamo najbolje zakone govori statistika koliko je zakona koje smo usvajali po hitnom postupku dolazilo na ponovno usvajanje posle nekoliko meseci u parlament Republike Srbije. Neki zakoni su u prethodnom mandatu za te dve, nepune dve godine bili usvajani četiri ili pet puta i ona poslanička mogućnost da Vlada obrazloži predlog i da neki zakon da po hitnom postupku se zloupotrebljava i to je svima jasno.Kada pročitate to obrazloženje vi ne možete da nađete nijedan argument zašto se nešto donosi po hitnom postupku, da li kasnimo sa ispunjavanjem nekihobaveza, da li je neko rešenje uslovljeno nekim drugim zakonom. Svega toga nema. Jedna proizvoljnost i zbog tih stvari Srbija ima problema i to se konstatuje i u izveštajima Evropske komisije i drugih međunarodnih institucija koje cene pravni sistem Srbije, a cene ga lošom ocenom i suština ovog zakona je da uvedemo red, da naravno postoje slučajevi, ali da se jasno propišu zakonom, ne više Poslovnikom, nego zakonom kada ćemo neke zakone razmatrati po hitnom postupku i da to stvarno budu izuzeci, a ne pravila.Pozivam vas kako bi vratili ugled parlamenta i podigli sigurnost u pravnom sistemu Srbije na jedan viši nivo da usvojimo ovaj Predlog zakona. Hvala.

je zakon predložen Narodnoj skupštini, ova reč privremeno u samom tekstu zakona je bila obrazložena i objašnjena time što je zakon trebao da važi do kraja 2017. godine. U raspravi je rečeno, i predsednik Vlade koji je bio tu, i ministar finansija, rekli su kako oni očekuju bolje rezultate od onoga što je u tom trenutku bilo planirano, bolju situaciju u budžetu i da će pre te tri godine se stvoriti uslovi da ovaj zakon prestane da važi.Evo, važi.Evo, prošle su dve godine i mi slušamo cele 2016. godine kako u budžetu Republike Srbije postoji suficit, o sjajnim rezultatima, ali nigde nema najave da će ovaj zakon prestati da važi. Naprotiv, u odgovoru Vlade na ovaj naš predlog zakona se inplicira da će ovaj zakon postati trajan, da će on važiti u nedogled, jer se kaže da treba obezbediti dugoročnu finansijsku održivost sistema penzionog osiguranja

da ćete ovaj zakon ukinuti makar za godinu dana?Podsećam vas, reč privremeno se nalazi u imenu ovog zakona i postojao je taj rok od tri godine. Prošle su dve godine, rezultati su bolji, navodno, po izjavama i predsednika Vlade i ministra finansija. Znači, oni su sada na onom nivou na kome su bili planirani za 2017. godinu.

isplate penzija na onaj nivo koji je postojao u oktobru 2014. godine?Ne može povećanje od 1,25% prošle godine i najava od 1,5% za sledeću godinu

proističe iz naše namere da ispravimo, po nama, jedno loše rešenje koje je usvojeno kada je ovaj zakon menjan početkom ove godine.Naime, generalno, ova Vlada brojnim zakonima vrlo važne stvari ostavlja za utvrđivanje uredbama i drugim podzakonskim dokumentima i tako je i u ovom zakonu pravo, odnosno način utvrđivanja prava i isplatu nacionalnih penzija zaslužnim građanima u oblasti kulture ostavila na uređivanje uredbom.Ono što smo mi tražili, to je da se neke osnovne stvari utvrde zakonom, jer smatramo da je utvrđivanje ovako važnih stvari uredbom loše, jer uredbe se donose netransparentno, vrlo ih je teško i pronaći i pogotovo pratiti kako Vlada po njima postupa, dok je u slučaju zakona to kud i kamo lakše i vaše pravo na nešto i mogućnost da ostvarite neko pravo je jače kada to garantuje zakon, a ne uredba.Vlada uredba.Vlada je u mišljenju na ovaj naš predlog zakona, koji naravno kaže da predlaže Narodnoj skupštini da se zakon odbije, rekla kako je ono što smo mi ovde predložili stvar uredbe i da zakon ne treba prihvatiti.Pozivam vas da upravo iz tog razloga prihvatite, da ovako važne stvari budu tema zakona, a ne uredbe, da zakonom definišemo da svaki kulturni radnik koji dobije međunarodnu nagradu u okviru one oblasti kulture kojom se on bavi stekne pravo za nacionalno priznanje, da to ne bude odluka neke komisije, koja po ne znam kojim kriterijumima, često netransparentnim, može da odluči da neko dobije to priznanje, a neko da ne dobije.Imamo taj slučaj sa sportskim nagradama, sa nagradama sportista. Zakon tamo kaže da svaki sportista koji osvoji neku od medalja na međunarodnim, evropskim i svetskim takmičenjima stiče to pravo automatski, a onda uredbom se samo utvrđuje način na koji će se to pravo ostvariti. Želimo da takav slučaj bude i sa kulturnim radnicima. Mislimo da je oblast kulture podjednako, ako ne i važnija od oblasti vrhunskog sporta, pogotovo što danas vrhunski sportisti

Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja.Reč Zahvaljujem poštovana predsednice.Molila bih kolege narodne poslanike da obrate malo pažnju na ovaj moj predlog zakona, kojim bi se ovaj dugačak naziv, da ga ne čitam ponovo, izmenio, a tiče se prepoznavanja jedne, ne nove, ali nove u zakonskom predlogu, grupe ljudi prema kojima su neonacističke, odnosno fašističke organizacije izuzetno ekstremno opredeljene, što su prethodne godine u javnom životu Srbije i te kako dokazale.Naime, u članu 1. u Zakonu o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja u članu 5. se prepoznaje ova diskriminacija prema određenim grupama naših građana, tačnije manifestacijom, isticanjem simbola ili obeležja ili bilo kakvim drugim delovanjem pripadnika ili pristalica neonacističkih i fašističkih organizacija i udruženja smatra se svaki organizovani ili spontani javni nastup na kojem se izaziva ili podstiče mržnja, netrpeljivost ili diskriminacija prema, u trenutnom rešenju to su, prema pripadnicima bilo kog naroda ili nacionalne manjine i prema crkvi ili verskoj zajednici.Moj predlog za izmenu ovog zakona tiče se uvođenja još jedne grupe, odnosno prema osobama drugačije seksualne orijentacije, pripadnicima lezbijske, gej ili biseksualne populacije ili transrodnim osobama, odnosno LGBT populacije, koja bi ovom izmenom zakona prvi put bila prepoznata u zakonima Republike Srbije kroz skraćenicu LGBT populacija.Potpuno smo svesni, čak i na nivou rešavanja sudova, da se samo postupanje kao u poslednjem slučaju Mladena Obradovića, kada je pre nekog kratkog vremena bio oslobođen za ovakve ovakve potencijalne radnje i diskriminaciju i iskazivanje mržnje prema upravo LGBT populaciji, bio oslobođen pod za mene neprihvatljivim okolnostima, recimo, kao što je bila trudnoća njegove supruge. Pošto ona, pretpostavljam, nije više trudna, to više neće biti povod za odbijanje ovakve zakonske inicijative.Zamolila bih kolege narodne poslanice i poslanike da se saglase da ovaj predlog bar bude stavljen na dnevni red, a kroz raspravu da se možda i dopuni određenim drugim grupama naših sugrađana koji takođe mogu da budu u riziku od neonacista i fašista. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću.Izvolite. Zahvaljujem, predsednice.Takođe molim kolege narodne poslanice i poslanike da uzmu u obzir ovu izuzetno značajnu izmenu u statusu predloga u ovom trenutku još uvek i da se takođe postigne saglasnost da se ovaj predlog stavi na dnevni red i da se bar raspravlja o njoj, s obzirom da je inicijativa usmerena na direktno na povećanje sredstava u budžetskom fondu za lečenje retkih bolesti, onako kako i sam Zakon o igrama na sreću u ovom trenutku predviđa, ali u mnogo nižoj proporciji, odnosno mnogo nižem procentu nego što je ova moja inicijativa za izmenu Zakona.Naime, po Zakonu o igrama na sreću, 60% prihoda od igara na sreću se izdvaja direktno u republički budžet, a 40% u budžetske namenske fondove koji su opredeljeni za rad Crvenog krsta, za lokalne samouprave, za sport i omladinu i, između ostalog, za istraživanje i lečenje retkih bolesti. Ono što je predmet mog predloga jeste da se ovom izmenom izvrši preraspodela na drugačiji način sredstava koja se prihoduju od igara na sreću, naime, da se umesto odnosa 60 naprema 40, odnosno 60% koje idu direktno u republički budžet, a 40% u ove namenske troškove, da se proporcija promeni u jednakom odnosu, odnosno da se za istraživanje retkih bolesti sporta i omladine, funkcionisanje Crvenog krsta izdvoji u prvom krugu 50% prihoda od igara na sreću, a onda unutar preraspodele sredstava u tih pet oblasti da se za istraživanje i lečenje retkih bolesti koje su izlečive, ali ne postoji mogućnost da se one leče u Republici Srbiji, da se odnos od 5% poveća na 25%.S obzirom da je ovaj budžetski fond osnovan 2014. godine od strane Vlade i da je izuzetno limitiran u iznosu, odnosno u prikupljanju sredstava koja su namenjena istraživanju retkih bolesti, ali i lečenju retkih bolesti i bolesti van Republike Srbije, dakle za bolesti koje su izlečive, ali u ovom trenutku to nije moguće u našoj zemlji. Cilj ove intervencije, kao što sam rekla, jeste da se iznos od 5% namenjen za ovaj budžetski fond od igara na sreću poveća na 25%.

Znači, ne mogu da pravim presedan, jer otvaram Pandorinu kutiju gde se pravi opstrukcija prilikom utvrđivanja dnevnog reda. To do sad nikad nije rađeno. Postoji nešto i u praksi, rekao je predsednik vaše poslaničke grupe.Narodni poslanik Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Izvolite. Zahvaljujem, predsednice.Ovim predlogom za izmenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave namera je praktično da se stanje vrati na ono od pre mesec dana kada su usvojene izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave, imajući u vidu da se već osećaju negativne posledice, odnosno primetne reperkusije na nivou finansiranja opština i gradova u Republici Srbiji. Naime, tadašnjom izmenom ovog zakona centralni nivo je direktno zadirao u prihode opština i gradova koji spadaju u najsigurnije prihode, a to je deo od poreza na zarade. Ono što se u međuvremenu počelo dešavati, mada je naznaka bilo i u to vreme, jeste da su opštine i gradovi počeli mahom da se zadužuju, da uzimaju kredite, idući u susret posledicama ove zakonske izmene, i tako što uzimaju kredite za poslove koji su u osnovnoj nadležnosti opština i gradova, kao što su krečenje škola, zdravstvenih ustanova, ambulanti itd.Mi smatramo da ovo nije dobar postupak, možda ne na nivou rešenja, nego da nije bio dobar postupak u izmenama zakona i da je prvenstveno trebalo da se izmeni Zakon o lokalnoj samoupravi, da se drugačije uredi lokalna samouprava uvođenjem politipskog sistema, odnosno kao što i sami svi znamo, to niko nije dovodio u pitanje, imamo opštine i gradove koji se neodgovornije odnose prema javnim sredstvima, ali da se odredi jedan minimum nadležnosti koji svi moraju da obavljaju i o njima da se staraju, a da se onda odredi npr. deo fakultativnih nadležnosti za koje bi opštine i gradovi koji su odgovorniji ili sposobniji mogli da imaju obezbeđena dodatna sredstva.U tom pravcu je i ova izmena zakona, odnosno da se prethodno izmenjeni zakon vrati u prvobitno stanje, da se prvo interveniše na nivou organizacije lokalnih samouprava, a da se tek onda po tom osnovu promeni i način njihovog finansiranja, s obzirom da je Zakon o finansiranju prateći zakon, po Zakonu o lokalnoj samoupravi, a ne osnovni zakon i ne može on da ima primat u odnosu na same nadležnosti. Zahvaljujem.

da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom da se na dnevnom redu sednice nađe Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Predlažem da se povećaju podsticaji našim poljoprivrednicima jer ovi koji su danas definisani zakonskom regulativom nisu dovoljni da oni mogu biti konkurenti sa onim poljoprivrednim proizvođačima koji dolaze iz razvijenih evropskih zemalja.Ne znam da li neko ovde zna da je u 630.000 poljoprivrednih gazdinstava, koliko ih danas imamo u Srbiji, zaposleno 1.450.000 članova gazdinstava članova gazdinstava koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, najveći poslodavac u Republici Srbiji jesu upravo mala poljoprivredna gazdinstva, a najmanje pažnje se obraća upravo na njih. Naravno da oni ne mogu ostvariti adekvatne profite i razvijati svoju poljoprivredu sa ovako skromnim podsticajima koji se već godinama unazad izdvajaju za poljoprivrednike.Dakle, mi slušamo ovde kako imamo para, imamo suficite i očekujem da će se u narednom periodu to videti, pre svega u budžetu za poljoprivredu, a očekujem i od vas kolege narodni poslanici, pre svega iz SNS, da stavite, stavite, izglasate zajedno sa svima nama predlog ove tačke dnevnog reda, kako bi vaši predstavnici Vlade SNS, mogli da daju podršku poljoprivrednicima, jer ćemo sigurno imati i daleko veće efekte svi kao država.Podsetiću vas samo da i u ovoj godini imamo loše parametre i pokazatelje razvoja agrara u Srbiji. Tri puta više je uvezeno paradajza i paprike u Srbiju u prvih devet meseci, nego što je izvezeno, 14,4 miliona evra, a izvezli za svega 3,6 miliona evra, ali je sa druge strane izvozni potencijal poljoprivrednih proizvoda preko milijardu eura na godišnjem koji mi, nažalost, ne koristimo zbog loše strategije i ne postojanja adekvatne politike podsticaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje.Takođe, imamo situaciju da nam stoje nepovučena sredstva iz IPAR fondova od 185 miliona eura odobrena do 2020. godine. Tri godine su prošle, a da nismo povukli ni jedan jedini dinar tih sredstava. Dakle, em, nemamo sredstva, em, administracija nije na nivou da može da po procedurama ta sredstva povuče.Na kraju, moram vam reći da neće poljoprivredu u Srbiji pokrenuti magična rešenja, neće pokrenuti ni Arapi, neće pokrenuti ni Nemci, pokrenuće je ovi naši mali poljoprivrednici koji čine ovih 600 hiljada poljoprivrednih gazdinstava u kojima radi milion i

Aleksić** Zahvaljujem, predsedavajuća.Više puta već predlažem ovaj predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, i podsetiću vas, posebno predstavnike SNS stranke, da je vaša Vlada ovu godinu proglasila za godinu preduzetništva i da je ministar Željko Sertić, bivši ministar privrede zapravo, najavio da će se u ovoj godini promeniti oko 40 zakona kako bi se olakšalo poslovanje privrednih subjekata u Republici Srbiji. Stoga, vas pozivam, da glasate za ovaj predlog zakona koji upravo ima za cilj da olakša poslovanje malim i srednjim preduzećima koji posluju danas u Srbiji.Ovim predlogom zakona predlažem da se svakom poreskom obvezniku u Republici Srbiji koji zaposli na neodređeno vreme, najmanje na dve godine, radnike u svoja preduzeća, umanji osnovica za obračun poreza za iznos isplaćenih ličnih dohodaka za te radnike. Takođe, predlažem da se u nedovoljno privredno razvijenim delovima Srbije svim pravnim licima, malim i srednjim preduzećima koji otvaraju nova pravna lica, da se oni oslobode poreza na dobit za period od tri godine. Na taj način bi se motivisali da ljudi svoje preduzetničke ideje mogu i da realizuju u praksi i sami sebe pre svega zaposle, kao i druge ljude koji bi radili u njihovim firmama.Podsetiću vas da situacija u oblasti malih i srednjih preduzeća u privredi Srbije nimalo nije sjajna i da mi danas imamo svega 10-ak procenata više malih i srednjih preduzeća u odnosu na 2002. godinu. Mislim, da umesto što strane investitore, iz polupraznog budžeta čašćavamo sa po 10 hiljada evra za jedno otvoreno radno mesto, da bismo sa mnogo manje sredstava koja bismo davali našim malim i srednjim preduzećima Srbije rešili probleme nezaposlenosti u Srbiji sa mnogo manje sredstava nego što to dajemo stranim investitorima.Trenutno u Srbiji postoji oko 300 hiljada malih i srednjim preduzeća, ali oni stvaraju tek negde oko 30-ak procenata BDP, što je ispod polovine od proseka u razvijenim evropskim zemljama. To se ne dešava zato što naši preduzetnici ne znaju šta treba da rade, zato što im nedostaju preduzetničke ideje, sede skrštenih ruku, ili su neradnici, kako ih vrlo često prozivaju neki predstavnici Vlade i SNS, već nedostaje nedostaje samo dobar sistem, nedostaju uslovi poslovanja koji se podrazumevaju u normalno uređenim društvima. Srbija, naravno da ima veliki sistemski problem jer se na svakih šest novoosnovanih malih preduzeća ugasi preko 10 već

predsedavajuća.Predlažem ovaj zakon već nekoliko puta i verujem da bi ga svi vrlo rado podržali, ali pošto se ne čuje zvonce kada ga ja predlažem, poslanici vlasti neće da ga podrže. Radi se o zakonu o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi i odnosi se na uređivanje i obezbeđivanje stipendiranje učenika i studenata. Dakle, ovaj predlog zakona podrazumeva da se da mogućnost opštinama i gradovima u Srbiji da mogu da u skladu sa zakonskim regulativama podržavaju, odnosno stipendiraju učenike i studente na svojim teritorijama.Naime, to je u Zakonu o učeničkom i studentskom standardu već i predviđeno, potrebno je samo usaglasati Zakon o lokalnoj samoupravi i evo, ja ću prihvatiti ako se vi slažete da ovo bude i vaš predlog zakona. Predložite ga na nekoj od sledećih sednica Skupštine i glasaću za to, zato što smatram da je ovo neophodno kako bismo spasili podnošenje prijava funkcionera lokalnih samouprava od strane DRI ukoliko stipendiraju učenike i studente.Ovo je jako važno jer u situaciji gde se suočavamo kao društvo i država svakoga dana sa sve većim odlaskom ljudi iz Srbije moramo nešto preduzimati. Pored toga što smo zemlja koja ima najveći negativni privredni priraštaj u Evropi sa 38 hiljada više umrlih nego rođenih u prethodnoj godini, 58 hiljada ljudi je samo prošle godine otišlo u Srbiji. U protekloj deceniji više od 170 hiljada mladih ljudi starosti do 30 godina je otišlo iz ove zemlje, visokoobrazovanih ljudi za rad traženja, naravno bolje budućnosti, obezbeđivanja sopstvene egzistencije i zapošljavanja.To je znak kako su Srbi danas zapravo živi i signal da mi moramo neke stvari da menjamo. To zapravo predstavlja ocenu i Vlade Republike Srbije i barem možemo da učinimo jedan mali korak i da uskladimo Zakon o stipendijama, sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Dakle, ukoliko se ništa ne preduzme, ova politika pražnjenja Srbije će se nastaviti. Mladi ljudi će po završetku školovanja ne odlaziti iz manjih sredina u veće nego će odlaziti u druge zemlje, razvijenije zemlje i to je nešto što moramo raditi. Takođe je neophodno da se omogući stipendiranje lokalnim samoupravama i zbog toga kako bi se usaglasile potrebe privrede u lokalnim sredinama sa obrazovnim sistemom, jer smo svedoci da postoje velike razlike između obrazovnog sistema i potreba privrede. Sve to naravno, govori o tome koliko danas imamo nezaposlenih ljudi u Srbiji. Ukoliko zanemarimo manipulativne statističke podatke kojima se Vlada Republike Srbije vrlo često služi da smo mi zemlja koja ima tek 15% nezaposlenih ljudi u Srbiji. Mi smo jedina zemlja u kojoj se stopa nezaposlenosti smanjuje kao i broj zaposlenih ljudi u Srbiji.

protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 152 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Poštovani poslanici, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim studente Odeljenja za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu koji prate ovaj deo sednice.Narodni poslanik Miroslav Aleksić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Izvolite. Zahvaljujem.Predložio sam zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u delu uređenja funkcionisanja mesnih zajednica kao najnižih organizacionih oblika vlasti sa kojima se susreću građani Srbije u bilo kom mestu naše zemlje da žive.Dakle, u sadašnjoj zakonskoj regulativi na gradskim područjima ne postoji obaveza formiranja mesnih zajednica i predlažem da se uvede obaveza da i u gradskim područjima i gradskim sredinama moramo formirati mesne zajednice kao obavezu.Takođe, predlažem i da se mesnim zajednicama sistemski reguliše finansiranje. Zašto? Mi do kraja godine, po zakonu šest meseci od završetka lokalnih izbora sve lokalne samouprave moraju da raspišu izbore za mesne zajednice.Do sada su mesne zajednice svoje aktivnosti finansirale isključivo sredstvima mesnog samodoprinosa, koji je gotovo nemoguće zavesti u skladu sa sadašnjim zakonskim procedurama, zato što se to na na isti način zavodi kao i referendum i potrebno je da 50% stanovnika jedne zajednice izađe na glasanje i ubaci u glasačku kutiju svoj listić. Stoga je obesmišljeno postojanje zapravo mesne zajednice i neophodno je urediti njihovo finansiranje.Predlažem da se 80% poreza na imovinu koji se stvara na teritoriji neke mesne zajednice njima da na raspolaganje iz lokalnog budžeta i to zakonski reguliše, kako bi građani sami na najnižem nivou rešavali i odlučivali koje su to njihove potrebe u koje treba ulagati.U tom slučaju, neće im biti potreban ni predsednik opštine, ni gradonačelnik, ni neki drugi lokalni funkcioneri, da im oni odlučuju i određuju u šta će se ulagati, već će oni imati autonomno pravo da u skladu sa svojim potrebama, koje oni najbolje znaju koje su, i ulažu sredstva.Dakle, da bismo došli do te suštinske decentralizacije u Srbiji o kojoj svi govorimo, neophodno je sprovesti i fiskalnu decentralizaciju do najnižeg nivoa i ovo što govorim upravo je u skladu sa time. Naravno, mesne zajednice u tom slučaju dobijaju i veću samostalnost i veći značaj i dobiće motiv i oni najsposobniji ljudi koji žive u tim sredinama da se kandiduju na tim izborima i da učine nešto da se te njihove zajednice u budućnosti razvijaju.Pozivam pre svega predstavnike vladajuće stranke SNS da podrže ovaj predlog zakona, jer je to važno za sve lokalne samouprave u Srbiji i sve mesne zajednice i za sve građane Srbije, bez obzira ko predstavlja koju partiju. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Danas imamo situaciju od 37 javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija oko 20 su vršioci dužnosti, odnosno v.d. direktori, a ne zna se koliko je na lokalu i na pokrajinskom nivou. Ova situacija nije slučajna. Neposlušne i partijske v.d. direktore Vlada Republike Srbije može smeniti bez ikakvog obrazloženja. Takođe, v.d. direktori ili vršioci dužnosti ne moraju da ispunjavaju uslove koji su potrebni za upravljanje preduzećima i koji su zahtevani na konkursima.Mi danas imamo vršioce dužnosti koji više od četiri godine upravljaju preduzećima, duže nego što traje mandat redovno izbranom direktoru na konkursu. Predloženim izmenama je predviđeno da se period obavljanja funkcije v.d. direktora ili vršioca dužnosti skrati sa godinu dana na tri meseca. Predsednik i članovi komisije, Vlade, lokalne zajednice ili pokrajine nadležni za izbor direktora javnog preduzeća ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, kako bi se obezbedilo nezavisnost rada ovih komisija, da se akt o imenovanju direktora mora doneti u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Predviđa se apsolutna zabrana članstva u političkoj stranci, vršenje bilo kakve funkcije u organu političke stranke kada je direktor javnog preduzeća u pitanju. Prema postojećem rešenju, predviđena je mogućnost mirovanja u vršenju funkcije u organu političke stranke. U cilju potpune departizacije potrebno je da zabrana bude apsolutnog karaktera.Izmena zakona predviđa da javno preduzeće može da ima samo jednog izvršnog direktora, izuzev preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, koja može imati do tri izvršna direktora, za razliku od postojećeg rešenja koje predviđa da javno preduzeće može imati do sedam izvršnih direktora, što je preveliki broj.Predložena izmena stimuliše departizaciju javnih preduzeća i smanjenja troškova u cilju mere štednje. Direktori i izvršni direktori mogu da ostvare pravo na stimulaciju samo kada javno preduzeće ostvaruje dobit u izmenama i dopunama Zakonima o javnim preduzećima se obrazuje departizacija javnih preduzeća i veća transparentnost u izboru direktora javnih preduzeća. Uvođenjem strožijih uslova za direktore u pogledu radnog iskustva stvaraju se uslovi za efikasniji rad i podizanje standarda u radu javnih preduzeća. Istovremeno, niz predloženih odredbi treba da dovede do uštede u radu javnih preduzeća, čime bi se doprinosi u ukupnim merama štednje u mikroekonomiji stabilizovali. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Mi predlažemo izmenu zakona po kojem će udžbenici biti besplatni za sve učesnike osnovnih škola. Misija osnovnog obrazovanja jeste da bude temelj celokupnog sistema obrazovanja i da se obezbedi kvalitetno obrazovanje svih građana. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, a srednje obrazovanje je samo besplatno. Odatle možemo tumačiti kada je nešto obavezno i besplatno, da država mora da preduzme minimum uslova da tako i bude.Izmena Zakona o udžbenicima koju predlažemo omogućava lakše ispunjenje ustavne obaveze o obaveznom pohađanju osnovne škole i ujedno će sprečiti pogoršanje životnih standarda porodica koje izdvajaju značajna sredstva za udžbenike. Velikom broju porodica je uskraćeno pravo na besplatne udžbenike jer ne spadaju u statističke kategorije materijalno ugroženih. Danas je potrebno samo za udžbenike izdvojiti od sedam do 15 hiljada dinara, plus razni priručnici, vežbanke, izborni predmeti, strani jezici, a kada se na sve to doda i školski pribor, taj trošak dolazi i do jedne i po realne prosečne plate u

posvećuje obrazovanju. Ako se danas ne bavimo obrazovanjem, posledice ćemo osetiti i u narednih 20 godina. Ulaganje u njega je investicija, a ne potrošnja. Osnovni je problem što nema jasnog razumevanja da je instrument razvoja ljudskog kapaciteta i ne samo kao budućih radnika, nego i kao budućih građana Srbije.Još jednom, mi predlažemo da se izmena Zakona o udžbenicima, koji će biti besplatni za sve učenike osnovnih škola, bez obzira na materijalno stanje njihovih porodica. Zahvaljujem.

o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Stavljam na glasanje

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Stavljam na glasanje ovaj

najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Stavljam na glasanje ovaj

– nema, nisu glasala 133 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Stavljam na glasanje ovaj

sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi.Stavljam na glasanje ovaj

u odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Srbije i DS upravo predlaže ove izmene i dopune Zakona o policiji zato što nam je život svih građana na prvom mestu.Predložene izmene i dopune Zakona o policiji su potrebne, s obzirom u kakvom se stanju nalazi naša policija i u kakvom se stanju nalaze pripadnici naše policije. Stanje je toliko loše da ste im vi, gospodo iz SNS, dva puta smanjili plate u poslednje dve godine, a onda ste pripadnike policije častili sa smanjenjem dnevnica, koja sada iznosi 150 dinara. Za 150 dinara rade ljudi koji rizikuju svoj život, obezbeđuju nas i našu državu i za tih 150 dinara mogu da priušte sebi kiflu, i to praznu kiflu, i čašu jogurta, što je zaista sramota.Dve su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji. Prva je da Ministarstvo mora da odredi potrebe sistema i da ima kompatibilan stav i kompatibilnost između onog broja učenika koji se prime na Policijsku akademiju i potrebnog broja koji će se zaposliti u MUP-u. Zahtevamo Zahtevamo da se svi učenici koji završe Policijsku akademiju, koji su kadri, sposobni, koji su prošli najbolju obuku prime u policijske institucije, a ne neka Dijana Hrkalović koja nije prošla pored policijske stanice i sada postrojava specijalne antiterorističke jedinice ili žandarmeriju.

pripadnik automatski biva udaljen sa posla, što ne postoji nigde u razvijenim evropskim zemljama. Demokratska stranka predlaže brisanje člana 172. tačke 2) Zakona o policiji.Policija mora da se reformiše na jedan moderan,

ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8) i DS, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, predlaže tri konkretne stvari.Prva stvar je da se svim učenicima, čiji čiji roditelji ne rade, od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku obezbede besplatni udžbenici, da se svim učenicima, čiji roditelji ne rade, obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole i da se svim tim učenicima obezbedi besplatna užina.Oko 50.000 dece, nažalost, koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem, je danas gladno. Pedeset hiljada dece je gladno dok Zvonko Veselinović zgrće milione korupcionaškim ugovorima u saradnji sa Vladom Republike Srbije i ostalim mutnim poslovima.To nije Srbija za kakvu se zalagala, za kakvu se borila i za kakvu će se boriti DS, te se nadam da ćete usvojiti ove izmene i dopune zakona, koje su vrlo konkretne.Nažalost, imamo primer dečaka iz Mola,

treće godine škole u Bečeju, zbog toga što nije mogao da obezbedi besplatan prevoz ili nije mogao da izdvoji novac za mesečnu kartu od kuće do škole.U 2015. godini je ukupan udeo dece, u ukupnoj populaciji Srbije, samo 16,9% što je poražavajući podatak i DS predlaže da se svim bračnim parovima koji ne mogu to sebi da priušte, od strane države obezbedi besplatna vantelesna oplodnja.Srbija jeste lider u regionu, kako kažete vi iz SNS, ali je Srbija nažalost, po građane Srbije, lider u regionu po riziku od siromaštva. Mi možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti danas, u 2016. godini, da nam deca budu gladna.Tako da se nadam da ćete predložene izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti usvojiti i da će deca čiji roditelji ne rade imati besplatne udžbenike, besplatnu užinu i besplatan prevoz od kuće do škole, što je minimum za život. Hvala.

ime i prezime.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97. tačka 3. Ustava Republike Srbije i DS upravo predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, jer nam je život svih građana na prvom mestu. Zato DS konkretno predlaže da se svim lokalnim samoupravama vrati kroz transfere, pojedinačno milijardi dinara, koliko im je ova Narodna skupština glasovima SNS oduzela. Lokalne samouprave su u izuzetno teškoj situaciji.Pošto se vi, kako kažete iz SNS, više ne zalažete za granice Karlobag – Ogulin - Virovitica, već se, kako vi kažete, a mi to ne vidimo na primerima, zalažete za evropske vrednosti, da vidimo kako je to u razvijenim državama EU. Evropska povelja koju je upravo Srbija ratifikovala 2007. godine, a protiv koje ste i tada bili, garantuje političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost svih lokalnih samouprava. Da vidimo koja to koja to opština, koji grad, koja lokalna samouprava u Srbiji, nažalost, od 2012. do 2016. ima bilo političku, bilo finansijsku nezavisnost.U EU je polovina budžetskih sredstava upućeno građanima i lokalnim samoupravama, tj. opštinama i gradovima, dok je taj podatak u Srbiji, nažalost u 2016. godini, samo 10,2% i tu računamo i sredstva koja centralni nivo vlasti upućuje i AP Vojvodine, što znači da devet puta više novca ima centralni nivo vlasti od lokalnih samouprava.Vi ste gospodo naprednjaci, nažalost, od 2012. godine pa do danas, lokalnim samoupravama, građanima na indirektan način oduzeli preko 50 milijardi dinara. To ste uradili da biste pokrili vaš deficit, pa i svako domaćinstvo može imati deficit ako ti ljudi ne doručkuju, ne ručaju, ne večeraju, nemaju nikakve troškove.To nije sistem koji želi da podrži DS. Oduzimate od građana kako biste novac dali tatinom sinu, sinu predsednika Republike, gospodinu Nikoliću u Kragujevcu, kome ste u danu isplatili 185 miliona dinara. Šta je sa drugim opštinama? Hvala. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem

Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje

vas da sednete, da prestanete da telefonirate i da se posvetite samo ovo poslu koji je izuzetno važan za funkcionisanje današnje sednice.Molim poslanike Partije ujedinjenih penzionera Srbije da ponove proces za glasanje

poslanik Meho Omerović predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.Da li želite reč? (Ne.)Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.(Tatjana

predlog.Narodni poslanik, Boško Obradović predložio je da se obavi načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Predlogu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.Boško Obradović, želite reč?Izvolite. **Boško Obradović** Hvala predsedavajuća.Poslanička grupa Dveri želela je da ovim predlogom jedinstvenog pretresa zapravo sugeriše da izmene i dopune Krivičnog zakonika bi morale biti posebna tačka dnevnog reda, a ne da kažem stavljena u jedan mnogo širi kontekst više predloga zakonskih rešenja.Mi smo smatrali, prosto, pošto se radi o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji obuhvata materijalno pravne odredbe u okviru opšteg dela Krivičnog prava, kao i posebnog dela kojim se popisuju konkretna posebna krivična dela, imati u vidu ulogu, domet i značaj krivičnog i materijalnog zakonodavstva na celokupni pravni saobraćaj i državne i društvene vrednosti koje se njime štite. Time smatramo zapravo da je ovom aktu neophodan načelni pretres kao posebnoj tački dnevnog reda.Imamo reda.Imamo sličan problem koji smo imali prošli put da se četiri tačke dnevnog reda koje su izuzetno ozbiljne, koje zaista zaslužuju da svaka od njih bude posebna tačka dnevnog reda, da bismo imali više vremena za raspravu na neki način nasilno guraju u zajednički pretres i time svima nama smanjuje mogućnost debatovanja i rasprave o ovako složenim i ozbiljnim zakonskim inicijativama.Uvažili da, eto, malo i uštedimo vreme parlamenta i tri tačke smo spojili u zajednički pretres, ali smo za ovu jednu, izmene i dopune Krivičnog zakonika, smatrali da bi morala biti odvojena u posebnu tačku dnevnog reda.Mislim da je to jedan izbalansiran i korektan predlog od strane opozicije i da bi vladajuća većina trebalo da ga uvaži. Zato još jednom apelujem na vlast da omogući duže vreme za raspravu o ovim tako bitnim zakonskim rešenjima. Hvala. Hvala.Predlog za dužu raspravu vam je preuranjen. Znači, to ide tek posle.Sada stavljam na glasanje ovaj

12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić je predložio da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.Izvolite. Marko Đurišić. Hvala poštovana predsednice.Kolege poslanici, predlog koji smo usvojili o objedinjavanju rasprave četiri tačke dnevnog reda po našem mišljenju i za se zato nisam javio jeste u skladu sa Poslovnikom iako su različiti zakoni, ali nešto što ih objedinjuje je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

iz ovog paketa. Smatramo da je taj problem u Srbiji danas izuzetno veliki i da je tema dovoljno važna da joj posvetimo odvojenu raspravu, a ne da raspravljamo i o merama države u borbi protiv nasilja u porodici koje je nažalost u stalnom rastu i poprimilo je oblik epidemije.U ovoj godini prosečno jedna žrtva nedeljno, jedan život se izgubi u zločinima koji su vezani za nasilje u porodici. Ova tema jeste važna i dugo smo je čekali i od Vlade i zato mislimo da je potrebno odvojiti, to je jako, kažem, poslovnički moguće izvršiti ovo spajanje koje je većina danas izglasala, ali mislim da je tema izuzetno važna i da je jako teško u jednom istom vremenu, u jednoj istoj raspravi govoriti o merama za borbu protiv nasilja u porodici i o merama države za borbu protiv organizovanog kriminala. To su ipak potpuno dve različite stvari.Mislim da ćemo kvalitet diskusije i, u krajnjoj liniji, usvojene mere i odluke, da će one biti kvalitetnije ako ovu raspravu odvojimo. To je samo jedan dan našeg vremena ovde, a mislim da je tema toliko važna da zaslužuje jedan dan, da razgovaramo odvojeno, ponavljam, o Predlogu o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji jeste, po našem mišljenju, izuzetno važan. Mislim da mu nije mesto sa ostalim izmenama, jer one stvari koje mi budemo raspravljali i one mere koje mi budemo doneli posle te rasprave, verujem da će spasiti neke živote u Srbiji,

zamišljate rad parlamenta? Momenat.Konstatujem da je Narodna skupština, zbog zapisnika, većinom glasova, utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, u celini.D

Hvala.